Najavio sam točku 3. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 444.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

Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Ante Zvonimir Golem, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Izvolite. Hrvatski sabor donio Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda koji je donesen na temelju Konvencije o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda kojeg je isto tako ratificirao Hrvatski sabor, a koji je u svojoj suštini, u svojoj naravi zakon koji bi trebao na sve moguće načine zaštiti nepušače, ali isto tako, ono što bi mi rekli literarno i zamisliti pušače o štetnosti duhanskog dima. U javnosti je jako puno raspravljano tako da je danas možda i nepotrebno govoriti o tome koliko košta svako liječenje Republiku Hrvatsku, koliko to zdravlje uništava i koliko to unosi recimo štetnosti u obitelj, duhanski dim i sve ostalo već bi možda trebalo reći jasno i glasno. Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, u godinu dana primijećeno je da on moguće je u nekim segmentima zaobići ili pokušati zaobići. Kako do toga ne bi došlo mi predlažemo nove odredbe kojima ćemo sve ono što smo uočili u toku primjene zakona moći na kvalitetan način spriječiti i možda bi najbolje bilo, jer se ne radi o velikom broju, da samim time to ovdje i navedemo. Treba reći jasno i glasno da se radi o EU zakonu, da se radi o zakonu koji je predmetom poglavlja 28. Zaštita potrošača i javnog zdravlja, da samim time je ovaj zakonski prijedlog kad je bio podnesen i kad ga je Hrvatski sabor donio ocijenjen kao jedno izrazito dobro rješenje u Europi u 27 država još nisu sve države ni donijele zakon, one se isto moraju uskladiti sa direktivama u onim državama u kojima zakoni su doneseni oni su raznoznačni samo u onom dijelu, a to je u dijelu što se tiče dakle ugostiteljskih objekata dok se u većini država to na isti način rješava. Potrebno je reći i to da u medijima se malo prečesto upotrebljavaju nepotpune, nedorečene informacije ili krivo shvaćene, u svrhu osporavanja određenih odredbi ovog zakona treba reći u Europi samo 2 države imaju riješeno izuzeće za manje ugostiteljske objekte. To su Finska i Španjolska. Jedna je na 100 kvadrata, Španjolska, na 50 kvadrata Finska, sve druge države nemaju to ograničenje. Isto tako zakon na Ustavnom sudu u Bavarskoj nije pao već je određeni broj ugostiteljskih, dakle vlasnika ugostiteljskih objekata koji je podnio ustavnu tužbu od Ustavnog suda dobio pravo da u svojim ugostiteljskim objektima mogu odrediti hoće li biti pušački ili nepušački, ali se to ne odnosi na sve ugostitelje. Zakon je i dalje na snazi, već za samo one koji su podnijeli takvu ustavnu tužbu. To je praksa u Bavarskoj. U Austriji nije riješeno na način dakle da sve zabranjuje već je to prepušteno na nivo regionalne, odnosno lokalne samouprave, pa je tako u Beču potpuno zabranjeno, a u nekim pograničnim mjestima uz slovensku granicu je u nekim ugostiteljskim objektima dozvoljeno i to se onda koristi da bi se reklo da je tako. U Sloveniji, treba cijelo vrijeme se pričat da je u Sloveniji dozvoljeno, nije. Dakle, i dalje je na snazi zakon u Sloveniji koji to ne dozvoljava. Idemo redom ukratko. O prijedlogu našeg zakona, dakle što smo primijetili, imamo definirano kao zatvoreni javni prostor zdravstvene ustanove, ali smo tu u smislu ovog zakona definirali i otvoreni prostor zdravstvene ustanove, što znači dvorišta zdravstvenih ustanova. Do čega je to dovelo? Dovelo je do situacije da recimo jedna zdravstvena ustanova kao što je Klinička bolnica "Sestre milosrdnice" koja ima ogroman prostor iza sebe, ogromne hektare zemlje, bi trebala provoditi na cijelom tom prostoru kontrolu da ne bi netko slučajno na heliodromu, na parkiralištu zapalio cigaretu, a istovremeno susjedna bolnica "Sveti Duh" kojoj je izlaz iz bolnice na javnu površinu, ispred samog ulaza u bolnicu se mogla koristiti dakle duhanski proizvod. Ono što mi predlažemo kako bi kvalitetnije odredili ovu odredbu zakona da umjesto dvorišta zdravstvene ustanove se na zdravstvene odnosi prostor od 20 metara od ulaza u bilo koji objekt, znači od bilo kojeg ulaza u objekt zdravstvene ustanove, što je, takva odredba postoji u u 5 ili 6 država Europske unije, na koji način se osigurava smisao zakona, a to je da se ispred zdravstvenih ustanova ne konzumira duhanski proizvod. Ista situacija je bila i situacija što smo izuzećem sukladno Zakonu o zaštiti duševnih bolesnika dozvolili da u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi se osigura prostor za duševne bolesnike za pušenje, međutim ono na što smo upozoreni, a to je da se organizirano ponekad psihijatrijski bolesnici odvode izvan tih ustanova na rehabilitaciju, te smo ovim zakonom dopustili da se i u tom slučaju osigura osigura prostor za pušenje za psihijatrijske bolesnike. Treća stvar koja se predlaže ovim zakonom što smo rekli da smo primijetili, dakle pokuša se potpuno regulirati područje neizravnog oglašavanja duhanskih proizvoda. Naime, na manifestacijama se pokušalo koristeći rekvizite koji aludiraju na korištenje ili na same duhanske proizvode, mi ovim prijedlogom, dakle to izričito navodimo da se to ne može koristiti i da se takve manifestacije ne mogu provoditi, čime ćemo dodatno spriječiti one famozne "pozdrav iz", itd. što se tiče u spotovima i reklamama i na samim manifestacijama. Isto tako se uvodi nova odredba zabrane oglašavanja na prodajnim mjestima, jer se na prodajnim mjestima, dakle u dućanima, na benzinskim stanicama odmah na blagajnama se jasno postavlja ne samo proizvod koji reklamira sam sebe, već i reklama toga proizvoda. Ono što tražimo, tražimo da se to oglašavanje zabrani. I da duhanskih proizvoda može ići, ali ne može biti proizvod sam po sebi sredstvo reklame. jednom dijelu postojećeg zakona naveli smo jasno i glasno da je zabranjena prodaja pojedinačnih komada cigareta izvan osnovnog pakiranja. pakiranja. Ono što sa da s obzirom da su se htjeli doskočiti toj odredbi, pa su počeli praviti pakiranja sa manjim brojem cigareta u cilju veće dostupnosti, ovim zakonom predlažemo da se definira da ne može biti manje pakiranje od 20 cigareta, što je na kraju krajeva i standard u pakiranju. U ono što će možda biti i što je uvijek najveća rasprava, treba reći to je ugostiteljski objekti i objektima koji se bave turizmom u smislu zakona koji je na snazi predviđenoj, da ukoliko vlasnik ugostiteljskog objekta želi, on može napraviti određeni prostor za pušenje. U tom prostoru za pušenje nema posluživanja, posluživanja, usluživanja kako god hoćemo nazvati. Međutim, premda su u postojećem zakonu postavljeni određeni tehnički uvjeti, ovim prijedlogom zakona želimo malo pojačati, to znači da želimo odrediti koliko minimalno veličine taj prostor može biti i to smo rekli u prijedlogu 10 kvadrata, maksimalno do 20% čime smo praktički i u tom dijelu dakle prostor za pušenje je potpuno jednako za bilo koju vrstu ugostiteljskih objekata. Treba reći jer se stalno želi prikazati da je to za određenu vrstu ugostiteljskih objekata, konkretno za kafiće velike, jedna karakteristika, za restorane druga. Ne. Radi se o potpuno istim prostorima i u kafićima i u restoranima. Ono što je razlika, to je da se kada se primjene ove odredbe, tada ostaje jedna kategorija, a to se radi o kategoriji ugostiteljskih objekata u kojima se poslužuje piće, a u kojima iz tehničkih razloga nije moguće napraviti prostor za pušenje, za tu kategoriju ukoliko, znači moraju biti dva uvjeta, to je jedan uvije. Drugi uvjet je ukoliko vlasnik želi napraviti, može se taj prostor prenamijeniti u pušački prostor. Ali isto tako pod strogo određenim uvjetima. To znači od minimalno 10 do 12 kompletnih izmjena zraka na sat, sat, do postavljanja filtera koji će filtrirati i unutrašnji zrak i onaj dio zraka koji se ispušta u atmosferu. I na takav jedan način dobiti situaciju, ono što uvijek kažemo, mi idemo na sustav da se zaštite nepušači od pušača, ali i pušač kad se nalazi u velikoj koncentraciji dima, dodatno svoj organizam oštećuje. Prema tome, na neki način zaštiti i samoga pušača. Bilo je u tijeku rasprave po saborskim odborima, bilo je još nekoliko pitanja koja bi bilo dobro pojasniti. Kao što je recimo pitanje, kako se zakon odnosi na staračke domove? Jasno i glasno, starački dom, dom za umirovljenike, dom za stare i nemoćne, kako god treba reći, je zatvoreni javni prostor sukladno ovom zakonu, te se i u takvom domu sukladno ovom zakonu može napraviti prostor za pušenje, po svim ovim karakteristikama kao što je to prostor za pušenje i bilo gdje drugdje. Od drugih pitanja vjerujem da će i tokom rasprave biti postavljeni. Pa ja bi za sada toliko i zahvalio. Primili smo prijedlog amandmana Odbora za zakonodavstvo, te evo već u uvodu prihvaćamo prijedlog amandmana. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, uvaženi zastupnik Andrija Hebrang, predsjednik odbora. Hvala lijepo. Štovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Pročitat ću zaključak odbora koji je raspravi o ovom zakonu kao matično radno tijelo sukladno članku 76. a Poslovnika Hrvatskog sabora. uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja objasnio je osnovne razloge za predlaganje izmjena i dopuna ovoga zakona. Kako je predlagatelj istakao, odredbe zakona vode postupnom smanjivanju štetnog utjecaja duhanskih proizvoda, pa je zbog toga i Europska zajednica dobro ocijenila ovaj prijedlog zakona. Određene izmjene su potrebne radi poboljšanja teksta zakona, ali i činjenice da je zakon donešen prije gospodarske krize koja je zahvatila Republiku Hrvatsku, pa je nužna prilagodba novim uvjetima. Članovi odbora su u raspravi koja je uslijedila, prvenstveno iznijeli mišljenje, da su građani poštovali zakon od vremena kada je donesen, a također i ugostitelji, usprkos teškoćama koje su imali, a to je potvrđeno i provedenim inspekcijskim nadzorima resornog ministarstva. Određene oscilacije u prometu ugostiteljskih objekata manjim dijelom su povezane s provedbom ovog zakona, a većim dijelom globalnim financijskim problemima. Redefiniranjem uvjeta koji se odnose na prostore za pušenje u zatvorenom javnom prostoru, sada su utvrđeni i minimalni uvjeti, pa površina za pušenje ne smije biti manja od 10 kvadratnih metara, a niti veća od 20% ukupne površine za usluživanje. Kako je razvidno iz rasprave, dobro je rješenje da se mali objekti u kojima nije moguće ispuniti rečene uvjete, a koji služe i uslužuju samo piće, mogu proglasiti pušačkim prostorom. Daljnji doprinos zaštiti zdravlja građana u okviru mjera za smanjenje i ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda su dodatno precizirane odredbe, kojima se nedvojbeno utvrđuje što se sve to smatra neizravnom promidžbom duhanskih proizvoda. Po mišljenju članova odbora, sada su jasnije utvrđene odredbe koje se odnose na iznimke od zabrane pušenja i to u prostorima namijenjenim pružateljima socijalne skrbi, duševnim bolesnicima, osobama, kao i prostorima za pušače u kaznionicama. Sve navedene izmjene i dopune zakona dovest će do daljnjeg smanjivanja i ograničavanja upotrebe duhanskih proizvoda, osigurati kvalitetnu provedbu zakona i omogućiti bolju kontrolu i zaštitu zdravlja građana, istaknuto je na kraju rasprave. Nakon rasprave članovi odbora većinom glasova uz jedan glas suzdržan, odlučili su Hrvatskom saboru predložiti na usvajanje rečene izmjene zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Odbor za europske integracije, uvaženi Mimica, predsjednik odbora. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Odbor za europske integracije je na svojoj 38. sjednici raspravljao ovaj prijedlog zakona kao zainteresirano radno tijelo. U toj raspravi iznesene su ocjene da je ovaj prijedlog zakona usklađen sa sada postojećom razinom zajedničke regulacije u pravnoj stečevini Europske unije, dok pitanja koja su u najvećoj mjeri izazivala prijepore u primjeni onog temeljnoga zakona pravna stečevina Europske unije ostavlja za regulaciju nacionalnim zakonodavstvima. Nakon rasprave članovi Odbora za europske integracije jednoglasno su utvrdili da je Konačno prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te da ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i s tog aspekta predlaže Odbor Saboru da ovaj zakon prihvati. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Želi li još netko od odbora? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. Prvi na redu je klub HDZ-a, uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Uza sve ovdje što smo čuli i što smo slušali u prethodnim raspravama, s obzirom na to da su sad kamere isključene pa onda ne možemo djelovati edukativno i govoriti o štetnosti pušenja, a nama je svima jasno koliko je zapravo štetno, ja bih završio taj svoj širi uvod kojeg sam planirao samo konstatacijom koja nepodijeljena da prema mišljenju stručnjaka javnog zdravstva i općenito medicinske struke pušenje se smatra glavnim izbježivim čimbenikom rizika za zdravlje. U skladu s tim i Hrvatski zavod za javno zdravstvo daje određene preporuke, a koje imaju veze sa ovim zakonom i utoliko su one zapravo i uporište i ovome zakonu u mišljenju struke i potpora ovome zakonu. Dakle, jedna od njih je da nam je stalno informirati stanovništvo o štetnim učincima konzumiranja duhanskih proizvoda na zdravlje, uključujući jasne jasne zdravstvene poruke na svakom pakovanju duhanskih proizvoda, kao i štetnim sastojcima duhanskih proizvoda, zaštititi stanovništvo od svih vrsta direktnog i indirektnog reklamiranja duhanskih proizvoda, uključujući sponzorstva te osigurati radne i javne prostorije bez duhanskog dima. Također i pojačati nadzor nad provođenjem zakonskih propisa. Klub HDZ-a daje punu potporu ovome prijedlogu zakona uz najavu dva amandmana. Amandman prvi se odnosi na članak 12. i iza njega, dakle nakon njega dodaje se članak 12.a koji glasi da vlasnici odnosno korisnici zatvorenog javnog prostora obvezni su svoj rad i poslovanje uskladiti sa odredbom stavka 4. članka 9. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, dodanog člankom 2. ovoga zakona, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona. Samo da ukratko obrazložim. Odredbom stavka 4. članka 9. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, dodanog člankom 2. ovoga zakona, zabranjuje se svako isticanje naziva i logotipa duhanskog proizvoda kroz svjetleće reklame, plitice, stalke za prodaju, letke, kataloge i ostale promidžbene materijale na svim prodajnim mjestima gdje se prodaju duhanski proizvodi. Predloženim amandmanom omogućava se prijelazno razdoblje od 30 dana u kojem vlasnici, odnosno korisnici zatvorenog javnog prostora, moraju svoj rad i poslovanje uskladiti s tom odredbom, odnosno ukloniti navedene promidžbene materijale na prodajnim mjestima gdje se prodaju duhanski proizvodi. I vrlo kratko amandman dva. Iza članka 12.a dodaje se članak 12.b koji glasi: Vlasnici odnosno korisnici zatvorenih javnih prostora obvezni su svoj rad i poslovanje uskladiti s odredbom stavka 9. članka 11. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, dopunjenog člankom 4. ovog zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. A obrazloženje je da se predloženim amandmanom omogućava prijelazno razdoblje od tri mjeseca u kojem vlasnici odnosno korisnici zatvorenog javnog prostora moraju svoj rad i poslovanje uskladiti sa tom odredbom, s obzirom da na tržištu postoji nekoliko vrsta cigareta u takvim pakiranjima na koje je plaćen na koje je plaćen poseban porez i PDV. Evo dakle, uz ove amandmane koje smo mi dali u proceduru, klub HDZ-a jako podupire ovaj zakon. Dajemo dakle potporu, a u skladu ukupne borbe za izloženost i onih koji puše i onih koji ne puše duhanskom dimu koji je nedvojbeno štetan za zdravlje. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Na redu je klub HSS-a, uvaženi zastupnik Boris Klemenić. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ja ću početi sa onim što je očito bila intencija svih nas koji smo glasovali, ali i predlagača, a to je namjera namjera zakonodavca da se zaštiti od duhanskog dima 68% onih koji ne puše u odnosu na 32% pušača. Naime, statistički govoreno, od posljedica pušenja u Hrvatskoj godišnje umre oko 10 tisuća ljudi, dok njih gotovo 3 tisuće umre zbog zbog pasivnog pušenja pa troškovi liječenja bolesti koje su posljedica izravnog ili neizravnog utjecaja duhanskog dima godišnje dosežu oko 3 milijarde kuna. Primjena zakona u ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda nesumnjivo je izazvala kritike i ljutnju pušača, ali isto tako i brojne poteškoće mnogim ugostiteljima čije smo kritike pratili putem medija i bili svjedoci onoga što se događalo u ugostiteljskim objektima u toku ovog perioda. Srećom, ljeto je godišnje doba kad se moglo pušiti vani, na ulici, u parku, bilo gdje, ali ugostitelji u velikom broju šoping centara ne osjete razliku između ljeta i zime, jer oni nemaju mogućnost otvorenih terasa pa ih dosadašnji gosti zaobilaze u velikom luku, što izaziva i financijske poteškoće. Podaci govore da je, otkako je stupila primjena zakona na snagu, zabilježeno značajno smanjenje prometa, a u lokalima bez terasa promet je smanjen za čak 70-tak posto. Opadanje prometa vjerojatno bi se još više povećalo dolaskom hladnih zimskih dana kad je vrlo neugodno sjediti vani na terasama, unatoč postavljenim modernim plinskim grijalicama i ostalim tehničkim dostignućima. Dakle, problem bi mogao postat svakako i veći dolaskom hladnih zimskih dana kada terase lokala više neće moći biti aktualne zbog vremenskih prilika i neće amortizirati negativne posljedice strogih zakonskih odredbi. Svjesni smo isto tako i globalne ekonomske krize i posljedice koje izaziva nezaobilazno i na našem gospodarskom području, no ne može se zanemarit opasnost od dodatnog gubitka brojnih radnih mjesta pa je naša obveza i dužnost da taj gubitak svedemo na najmanju moguću mjeru. Stoga mi u klubu HSS-a smatramo da je mudro bilo ponovo razmisliti o nekim prethodno donesenim odlukama i mjerama, redefinirati ih, ublažiti ih ili ukinuti neke za koje se ispostavi da ne polučuju željene rezultate. Predloženim izmjenama zakona predviđaju se dvije generalne mogućnosti. Prva opcija koja predviđa veći ugostiteljski prostor u kojem površina prostora za pušenje ne smije biti manja od 10 kvadratnih metara, a ukupni prostor predviđen za pušenje ne smije biti veći od 20% ukupne površine javnog prostora. Druga opcija predviđa da se vlasniku ugostiteljskog prostora koji je nemoguće podijeliti na dva dijela one za pušače i one za nepušače opredijeli isključivo ili za pušače ili za nepušače s time da mora ispunjavati propisane tehničke uvjete. Predloženim izmjenama ublažavaju se stroge zakonske norme koje pružaju mogućnost izbora između dvije ili više mogućnosti. Svjesni smo i toga da će predložene promjene i prilagodba iziskivati i određena financijska sredstva. Naročito će to teško pasti onima koji nemaju svoje vlasništvo, svoje lokale, restorane ili kafiće u svom vlasništvu jer će ulagati u tuđi prostor. Mi u klubu HSS-a smatramo da je izmjena ovog zakona dobro došla i pozitivna, daje se mogućnost izbora, a u situaciji kada je važno sačuvati svako radno mjesto utjecati će na očuvanje jednog značajnog dijela. Ja bih samo skrenuo pozornost na još jedan dio članka 5. u kojem se predviđa novi stavak 4. kojim se zabranjuje pušenje na prostoru koji je udaljen manje od 20 m od ulaza u zgradu zdravstvene ustanove. Bit će interesantno pratiti i možda nemoguće u praksi s kojim će se to načinom i metrom mjeriti gdje je tih 20 m od ulaska u bolnice, domove zdravlja, ambulante, stomatološke ambulante. Ja mislim da će praksa pokazati možda i nešto drugačije. Poslije svega rečenog i iznesenog mi u klubu HSS-a smatramo da su izmjene rečenog zakona dobro došle i opravdane i da se na ovaj način pokazuje kako postoji svijest i sluh za konkretne situacije i probleme. Predviđenim izmjenama pušenje se i dalje ograničava, upozorava se o njegovoj štetnosti ali se mjere stavljaju na razumnu mjeru što smatramo pozitivno. I na kraju klub HSS-a će podržati ovaj prijedlog izmjena i dopuna. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Da odmah bude jasno, klub SDP-a snažno podržava svaku zaštitu nepušača od pušača. Svaki zakonski prijedlog, svako rješenje koje bi išlo u tom smjeru naići će na zdušnu podršku kluba SDP-a. Da odmah bude jasno i sljedeće. Klub SDP-a snažno podržava svaki zakonski prijedlog i svako rješenje koje će povećati edukaciju naročito među adolescentima o štetnosti upotrebe duhana i koji će smanjiti pušačku populaciju među mladima. Pa da ne bi bilo nikakve dvojbe oko toga kakav je odnos SDP-a prema lošoj navici pušenja. Međutim, klub SDP-a će u tom pokušaju da se postigne ovaj osnovni cilj da se nepušači zaštite od pušača tražiti najracionalnija rješenja, ona rješenja koja će postići taj cilj a neće učiniti dodatnu štetu. Kad se donosio ovaj osnovni zakon koji se sada mijenja tvrdili smo bit će učinjena šteta. I bili smo u pravu šteta je učinjena. Šteta je učinjena time što ugostitelji kažu da su od donošenja ovoga zakona do dana današnjega morali otpustiti preko 3000 ljudi u ugostiteljskoj djelatnosti. Zbog smanjenja prometa u ugostiteljstvu zbog primjene ovoga zakona izgubljeno je 3000 radnih mjesta. 3000 ljudi je ostalo bez plaće. 3000 ljudi nemaju više čime hraniti svoje obitelji, nemaju čime hraniti svoju djecu. E pa ja se sad pitam, hoće li ih hraniti ministar Milinović koji je predložio ovakav zakon koji se sad mijenja? Tko preuzima odgovornost za 3000 izgubljenih radnih mjesta i zašto se Vlada tako poigrava sudbinom građana? Zašto si dopušta da u uvjetima recesije kad ljudi i onako gube posao da onda još dodatno glupim zakonskim rješenjima pogoršava tu situaciju i otpušta ljude. Rekao sam na početku treba zaštiti nepušače od pušača, jer uistinu svatko može ugrožavati svoje zdravlje, ali nema i nikada ne smije imati pravo ugrožavati zdravlje drugoga. Nije pušenje jedini način da se ugrozi vlastito zdravlje. I prekomjerna upotreba alkohola također ugrožava zdravlje, pa svejedno alkohol, točenje alkohola, konzumacija alkohola nije zabranjena osim za maloljetne osobe. Čuli smo ovdje koliko ljudi umre od posljedica pušenja. Da, velik broj ih umre i od upotrebe alkohola. Pa nemamo zakonskog rješenja za alkohol. Ugrožavati svoje zdravlje znači i hraniti se nezdravo ili prekomjerno, pa povećati broj kilograma, pretilost jedan od uzroka brojnih oboljenja prije svega krvožilnog sustava. Pa nemamo zakon o zabrani pojačane ishrane debelih ljudi? Oni ugrožavaju svoje zdravlje time ne i zdravlje drugih. Prema tome, odnos prema duhanu je kroz ovaj zakonski prijedlog tvrdili smo od početka licemjeran. S jedne strane država potiče uzgoj duhana, plaća poticaje za uzgoj duhana. Država dozvoljava preradu i promet duhanskim proizvodima. Zašto? Pa zato što ubire trošarinu i PDV od toga pa je to zgodno doći, ali ograničava upotrebu i to tako da se ide preko one nužne i racionalne granice a to je mjera zaštite nepušača od pušača. Svaki potez koji ide preko te racionalne mjere je nepotreban, je suvišan i štetan. Da vidimo neposredna rješenja ovoga zakona. Najprije da istaknem ono što valja pohvaliti u ovom konkretnom zakonskom prijedlogu. To je zabrana oglašavanja, pojačavanje zabrane oglašavanja. S tim se apsolutno slažemo. Nema nikakve potrebe da se duhanski proizvodi oglašavaju, jer to mlade ljude može poticati na stvaranje loše navike pušenja. Dapače, mi imamo porast na žalost u Hrvatskoj, porast pušača u adolescentskoj dobi. Čak nešto više kod djevojčica nego kod dječaka. To je porazno. To je problem nad kojim se moramo zamisliti. Ali kako se boriti s tim problemom? Ovakvim zakonskim rješenjima sasvim sigurno ne. Uvedimo obavezan predmet koji će se zvati ovisnosti. Uvedimo ga u osnovnu školu, u sve razrede, u svim osam razreda osnovne škole i kroz sva četiri razreda srednje škole. Ne samo da se, ta djeca uče o štetnosti duhana. Neka uče o štetnosti drugih uzročnika ovisnosti. Nisu tu samo alkohol, nisu tu samo droge. Ovisan se može biti i o televiziji, o kompjutoru, o igricama. Razne vrste ovisnosti se danas javljaju u modernom društvu. Zato što je ponuda veća i drugačija nego što je bila prije 10 ili 15 godina. Jesmo za to da te mlade ljude destimuliramo da ikad zapale prvu cigaretu. Kad bi Vlada predlagala takve mjere, naišla bi na oduševljeno prihvaćanje od strane SDP-a i našega kluba. Znate, u Americi danas nitko ne puši ili barem ne bijela populacija. Ni mladi. Zašto? Jer je edukacija trajala desetljećima. Dok u svijesti cijeloga pučanstva se nije došlo do toga da je pušenje zapravo nepristojno, da nema nikakve potrebe stvarati tu naviku. E onda su tek uslijedile zabrane. E to je dobar put. Od bijelih ljudi vam u Americi puše jedino starci koji se neće odvići te navike. Već su stariji i misle šta sad je gotovo. Prema tome, zabrana oglašavanja to podržavamo i potičemo Vladu da donese novi zakon, da izmjeni, da takav predmet uvede u osnovne škole. Šta je u ovom zakonu također dobro. Dobro je da se liberalizira odnos prema kafićima, reći ćemo jednostavno. Znači oni veći mogu odijeliti prostor, ako ga mogu odijeliti, oni manji će biti ili pušački ili nepušački. I nepušači će biti zaštićeni od pušača. Kad vidi natpis da je to pušački kafić neće ući u njega, jer će pored njega imati nepušački. I tu se postiže svrha. To je dobro rješenje. Dobro je rješenje i da se mora filtrirati zrak. I to je dobro rješenje. Jer ni pušači ne vole biti u zadimljenim prostorima. To nikom ne paše. Vole zapalit svoju cigaretu, ali biti u zadimljenom prostoru nije im drago. I dobro je da se nameće ova obaveza filtriranja zraka. Ali šta je tu loše? Loše su izjave ministra koji javno govori da će se zakon promijeniti opet kad izađemo iz recesije i postrožiti. On stvara, on namjerno stvara jednu pravnu nesigurnost svojim izjavama, on dovodi u zabunu te vlasnike kafića, jer sad oni ne znaju, pa nije to jeftino uložiti u takve sisteme koji filtriraju zrak. A prijeti im da će onda, kad oni to sve ulože, on će postrožiti zakon i opet će im zabraniti pušenje. Pa slušajte, tako neozbiljno, tako neodgovorno ponašanje jednog ministra, pa to je stvarno nedopustivo. To je stvarno nedopustivo. Pa ja ne znam do koje mjere sad ministar misli dalje proizvoditi štetu i računati, ništa se tu meni neće dogoditi, ja sam ministar, mogu šta hoću. Šta je u ovom zakonu, da kažem bedasto riješeno? 20 metara od ulaza u zdravstvenu ustanovu. Ajmo uzeti recimo jednu bolnicu, recimo bolnički centar Rebro u Zagrebu. Tamo se liječe ljudi od različitih bolesti, netko je slomio nogu, pa se gore liječi, a pušač je. I sad on izađe van, jel, zima dolazi, on ne smije vani gdje je otvoreni prostor, gdje nikome ne šteti zapaliti cigaretu, nego mora šepesati s tom slomljenom nogom 20 metara u pidžami kad dođe zima, dobit će upalu pluća. Pa ćete ga morati još liječiti ne samo od slomljene noge, nego i od upale pluća. A onda kad zapali 20 metara dalje, koga ste vi zaštitili? Nepušače koji će proći kraj njega u bolnicu. Ali taj nepušač mora proći i onih 20 metara dalje od njega, kraj njega. Pa mora proći kraj njega kad ide u bolnicu. Znači niste zaštitili nikoga, nikoga niste zaštitili. Ovoga ste maknuli 20 metara dalje, da hoda po zimi i u pidžami i da se eventualno prehladi. Evo to je pamet ove odredbe. To je da čovjek ne vjeruje. To je da čovjek ne vjeruje da može nekome pasti na pamet ovakve zakonske prijedloge pisati. Šta je još loše u ovom zakonu? Kafići su riješeni dobro, ali zašto se tako ne riješi i restorani? Doći će zima. Vi ćete, ne popravite li ovo iz Vlade, vi ćete uništiti vlasnike restorana. Vi ćete ugostitelje u zimskim mjesecima uništiti. Jer toliko nepušača im ne dolazi unutra da bi posjećivali njihove restorane, a pušači vam neće izlaziti van zapaliti cigaretu pa se vraćati za stol. Naprosto neće ići u restorane. Past će promet. Ovi će morati otpuštati ljude i dalje, i kuhare i konobare. Na koncu će morati zatvoriti te restorane jer neće imati dovoljno prihoda. Uz 3 hiljade radnih mjesta koja su izgubljena zahvaljujući gluposti ovog zakona izgubit će se još pet. Pa zašto vi kod jednog restorana, koji ima dvije prostorije, potpuno odvojene prostorije, ja znam nekoliko takvih restorana, ne dopustite da jedna prostorija, da vlasnik odredi da je jedna prostorija za pušače, a druga za nepušače? Pa koga ugrožavaju oni pušači u zasebnoj prostoriji, ako te dvije prostorije nisu povezane? Koga oni ugrožavaju? Kojeg nepušača pa oni ugrožavaju? Zašto im ne dopustite da se proglase ili pušačkim ili nepušačkim restoranima i nametnete im obavezu prozračivanja? Slažemo se s time. Nametnite im. Ali im dopustite da rade svoj posao. Pa nemojte ih tjerati na to da zatvore te restorane u koje su uložili novac, digli kredite, vraćaju te kredite. Od čeg će oni vraćati te kredite? Propast će. Prema tome, ako još ovo je malo popravljanje jednog lošeg zakonskog rješenja, i ako to sad nastavite u tom smjeru raditi i zaštitite nepušače od pušača, što se uspjelo, ali zaštitite i ugostitelje, a ne ugrozite nikoga, onda će taj posao biti hvalevrijedan. Ovako Ovako tu ste stalno s tim popravljanjem na pola puta. Nije se došlo do kraja, nije se ispunila svrha, jedina racionalna svrha a i dalje će biti štete za gospodarstvo. Znate, kada se kaže šteta za gospodarstvo, to je neki procent, nemojte to tako gledati, to je statistika, gledajte svakog tog čovjeka, tog kuhara, tog konobara, koji će kada vi dignete ruku i izglasate ovaj zakon izglasali ste to da on izgubi posao i da nema čime prehraniti svoju djecu. djecu. Imajte njegovu sliku pred očima kada budete izglasavali ovaj Zakon ili kao parlamentarna većina natjerajte Vladu da ga popravi do izglasavanja i da se to ne dogodi. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. Na redu je Klub SDSS-a i uvaženi zastupnik Mile Horvat. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Sabora, uvaženi državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Ja ću pokušati u ime Kluba SDSS-a reći viđenje ove teme, ali ne ulazeći posebno u konkretne odredbe ovog Zakona u nekoj analizi nomotehnike nego jednostavno pokušati prokomentirati viđenje jednog projekta koji se zove zaštita nepušača od pušača. U svakom slučaju smo mi svjesni koji su trendovi kod nas i koji su aktualni trendovi u svijetu, i sve ovo možemo promatrati i kroz komponentu zdravstva i kroz komponentu tržišne kategorije ali ja bih rekao dvije stvari. Prvo, sam ovaj tekst Zakona je donesen u 12. mjesecu prošle godine, i evo sad nepunih godinu dana, točnije 7, 8 mjeseci iza toga mi smo u situaciji da taj zakonski tekst mijenjamo, odnosno da mijenjamo koncept koji je zamišljen u tom zakonskom tekstu, koncept koji bi trebao da znači da će se kategorija pušača ograničiti u svom pravu tu tu svoju malu privilegiju, tu svoju strast upražnjava na javnim mjestima. Dakle, koncept je bio da oni apsolutno se istjeraju u korištenju te svoje strasti sa svih javnih mjesta, javnih mjesta, naravno zatvorenih prostorija. Jasno je da je u ovom periodu takav koncept pošto nije bio baš proveden u nekakvoj široj raspravi, jasno da je on izazvao neke interesne komentare. Pa tako su se jedni pozivali na svoje pravo da ne budu ugroženi tuđom strasti za pušenjem, odnosno pušačkim dimom, drugi su se opet pozivali na svoje pravo da koriste javne prostorije pa čak i prostorije tamo gdje se puši objekti kao i ova prva kategorija. Treći su se opet pozivali i upozoravali da drastično opada promet i da se ugrožava i ovako teško poslovanje ugostiteljskih radnika. Imamo i četvrtu kategoriju koja je naročito meni poznata iz onog našeg kraja a to je kategorija vinara koji su upozoravali da je drastično opala prodaja vina od kada je ovaj zakon stupio na snagu. Možda to izgleda ovako čudno međutim, stvar, kada su objasnili je dosta jednostavna. Dakle, vino kao neko plemenito piće koje u određenim kategorijama zna biti znatno skuplje se u ovoj turističkoj sezone nije konzumiralo u očekivanim količinama jer ljudi neće pušiti vani na ulicama a istovremeno piti skupo vino. I na kraju imamo upozorenja kao što je moj prethodnik rekao da je jednim ovakvim zakonskim rješenjem došlo do pada ne samo prometa nego i potrebe za ugostiteljskim radnicima koji su uglavnom bili kategorija mlađih ljudi nezaposlenih, posebno ljudi koji su došli sa ovih rubnih prostora odnosno posebne državne skrbi, ja imam slučajeva i primjera kod nas u našem prostoru istočne Slavonije i Baranje, gdje je omladina išla u Istru i Dalmaciju da na neki način sebi zaradi kroz tri mjeseca turističke sezone nekakav novac kako bi mogli da se školuju i ove godine je ta potreba bila drastično reducirana zato što ugostitelji su imali upravo velik pad prometa izazvanog ovakvim Zakonskim rješenjem. Dakle, sve je to na neki način rezultiralo izmjenom zakona ako sam pravilno shvatio, predlagatelj je uočio sve te nedostatke i nama je ponudio ovakvu izmjenu Zakona da se određenim tehničkim dodacima koji će za ugostitelje biti vjerojatno dosta skuplji biti će dodatna investicija ali su nekakvo rješenje kompromisno koje bi moglo garantirati da će u budućnosti ovaj Zakon dobiti nekakvu svoju logiku, nekakvu svoju životnost i da će ono moći da se sa manje posljedica primjeni u praksi. Dobro je što se Dobro je što se to uradilo, međutim, nije dobro po našoj ocjeni što se to uradilo sad, to se trebalo uraditi ako ništa prije bar prije turističke sezone, jednako kao što se o tom trebalo razmišljati prije turističke sezone i o onoj zabrani rada nedjeljom, pa je praksa pokazala da to nije bio najsretniji potez i da on treba doživjeti određene korekcije. I ovdje bih rekao da da sada iz ovoga da smo uočili jednu pojavu o kojoj bih ja htio reći par rečenica a to je sljedeće, dakle mi smo taj tekst Zakona promijenili nakon 7, 8 mjeseci njegovog važenja. To je samo indikator da to nije dobra stvar, da to postaje pojava, jer mi imamo unazad nekoliko mjeseci da, nekoliko naših zakona donosimo i da se ukaže potreba da nakon 6 mjeseci ili čak nakon 3 mjeseca njih treba mijenjati izmjenama i dopunama jer ne mogu u životu da daju one efekte zbog kojih inače se zakoni donose. Dakle, legislativa je jedan proces, jedna kompleksna stvar i najvažniji proces legislative znači zakoni su ti koji treba da dugoročno čak i trajno na neki način odredbama urede život zajednice i svih članova te zajednice. Prema tome, ako mi dođemo u situaciju da svako malo mijenjamo naše propise bojim se da dovodimo onda u pitanje vjerodostojnost rasprave u ovom Domu, bojim se da se time stvara jedna percepcija da smo mi kao ljudi koji raspravljamo o donošenju tih zakona prilično neuvjerljivi, čak u nekim dijelovima i nekompetentni. I to nije dobro za nas, to nije dobro za nekakve odnose koji se dešavaju. Dakle, volio bih kada bi to bila manja praksa. Kad zakoni se ne bi, da tako kažem izbildano donosili, kada bi se provodila o tekstovima šira javna rasprava, kada bi predlagatelji, bez obzira tko su predlagatelji, dakle ne prejudiciram ništa, kada bi predlagatelji i njihove stručne službe malo više komunicirale sa javnošću, sa interesnim grupama, kada bi uvažili nekakva mišljenja izvan svojih stranačkih stranačkih stega. Mislim da bi onda izbjegli ovu situaciju da i ovo sad što na ovoj sjednici Sabora imamo određene tekstove zakona koje smo koje smo donijeli prije nekoliko mjeseci, sad ih već izmjenama ispravljamo. I to je to što sam imao potrebu da kažem i da ukažem kao nekakvu negativnu pojavu u našem radu. Imamo primjere i volio bih kad bi se mi na neki način referirali npr. na primjerima zemalja koje imaju određenu tradiciju u parlamentarizmu i u tom poslu legislative koji je jasno provode široke i dugotrajne rasprave o određenim propisima, naravno neću reći da je to Engleska, ali ima ih i drugih zemalja, i da zakonske tekstove donose čak i u trećem čitanju. Prema tome, volio bih kad bi to bio slučaj, kad bi to bila praksa i u ovom Visokom domu onda ne bi došli u situaciju da mijenjamo zakone sa trajanjem od 90, 120 ili nešto više dana. No, unatoč svega mislimo da je ova korekcija dobra. Mislimo da će ona imati bolje efekte, ne znači da je idealna ali ako smo skloni da to korigiramo vremenski onda mislimo da je ovo za sad dobro rješenje, bolje nego što je bilo i u tom smislu ćemo mi podržati ovakve izmjene zakona. Hvala vam. Zahvaljujem. U ime Kluba HNS-a uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Vrlo sam pažljivo slušao sve prethodne govornike moram vam reći da od svega što je rečeno i izrečeno za ovom govornicom slažem se sa jednom jedinom rečenicom. To je rečenica gospodina Stazića koji govori o licemjerju države vezano uz poticanje uzgoja duhana. Ništa drugo ne mogu prihvatiti. Kolegice i kolege, ja vas želim podsjetiti na datum, mi živimo danas u rujnu mjesecu 2009. godine. Ne '909., ne '809. nego 2009. godine. Zakon koji je pred nama, pogledajte već od naslova, ne drži vodu. Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda. Bože moj, pogledajte što činimo. On može biti dan, to je onaj zakon iz prošle godine, slažem se, sad se tako mogao zvati. Sad se isključivo može zvati Zakon o proširenju uporabe duhanskih proizvoda, zar ne? Nikako drugačije. Dakle, napravljeno je kolegice i kolege niz grešaka hrvatske Vlade i moram reći kolege saborske većine. Najprije ste odlučili da ovaj zakon koji sada važi stupi na snagu kada, u petom mjesecu? I s time ste doveli u potpuno neravnopravan položaj ugostiteljske objekte koji imaju i koji nemaju terase. Gruba greška. Da ste to učinili sa 01. 12. toga ne bi bilo. Tada bi drugi kriteriji bili oni koji će odlučiti da li će netko ići u birtiju "A" ili birtiju ne terasa. Sada nova greška, odlučujete sada upravo kada dolaze hladni dani, kada terasa više neće biti značajna, sada mijenjamo zakon i proširujemo mogućnosti uporabe duhanskih proizvoda. Vrlo zanimljivo. Kolegice i kolege, činimo ove izmjene zašto? Jer smo uvažili mišljenje koga? Ugostitelja, turističkih djelatnika. Da li ste pitali nepušače, da li ste pitali mlade koji odlaze u kafiće, da li ste slučajno pitali njihove roditelje? Što oni misle o ovom što činimo? Da li ste ih pitali? Niste. Kolegice i kolege ja ne mogu ništa reći nego da se radi o jednom licemjerju, dvoličnosti, amoralnosti. Pogledajte što ćemo učiniti kolegice i kolege za nekoliko sati, možda do kraja današnjeg dana, ako ne tijekom sutrašnjeg dana. Imamo na dnevnom redu Prijedlog rezolucije o zloćudnim tumorima. Za nekoliko sati ćemo ga odrađivati, naime ni zakon pardon, rezoluciju, Citiram u rezoluciji kažemo: "Treba promicati zdrav način života, osobito nepušenjem." To ćemo za nekoliko sati opet, jasno, raspravljati kontra onoga što sad upravo činimo. U toj istoj rezoluciji za nekoliko sati upozoriti ćemo da svake godine u Hrvatskoj od panocelularnog karcinoma, a njega uzrokuje direktno pušenje, umire 3 tisuće ljudi u Republici Hrvatskoj, ali ne to nama nije važno. Mi želimo spasiti nekoliko stotina ugostiteljskih objekata, tisuću, 2 tisuće radnih mjesta, to nam je izgovor. Izgovor nam je koji? Turizam. Kojeg Kojeg li licemjerja opet. Većina naših turista dolazi iz zemalja u kojima je zabranjeno pušenje. Ja kao turista vrlo rado idem u zemlje u kojima je zabranjeno pušenje, ali je nama to jak argument da ponovno dozvolimo pušenje u Hrvatskoj jer nam turisti tobože neće dolaziti. Uistinu licemjerje. Ja mislim kolegice i kolege da ne moram dalje ići jer bio bih samo još grublji, ja sam liječnik, ja sam položio Hipokratovu zakletvu. Žao mi je da neki liječnici ovdje razmišljaju bitno drugačije od mene i ne mogu prihvatiti takav stav i takav način rada ovog Sabora. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I u ime Kluba IDS-a uvaženi zastupnik Marin Brkarić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče kolegice i kolege. Ja ću reći da je ovo jedan u nizu izmjena zakona koji se mijenjaju nakon par mjeseci što su stupili na snagu. Činjenica je da je Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda donesen 17. 10., a stupio je na snagu što se tiče ugostiteljskih objekata u svibnju 2009. godine. Upravo to govori da su da su sami prijedlozi zakona koji su upućeni u ovaj Sabor nekvalitetno izrađeni, odnosno da se nije konzultiralo strukovne udruge, ja ću reći od obrtničkih komora, pa ceha ugostitelja, gospodarskih komora i ostalih udruga, koje su zainteresirane da kažu svoja razmišljanja, svoje sugestije, a apsolutno se slažem sa svim onima koji su do sada diskutirali, a stav je to kluba IDS-a da je cilj temeljni zaštita zdravlja građana, prije svega prevencija i svega ono što možemo zajednički učiniti u ovom Saboru na podizanju razine i zdravstvene i bilo koje druge svijesti o štetnosti pušenja koje je sigurno prisutno i u ovom društvu. No, svakako želim ovdje reći da se nakon par mjeseci od primjene zakona vidjelo, da su neka rješenja prerestriktivna i da ih je potrebno mijenjati, a sagledavajući i praksu nekih drugih europskih zemalja. Apsolutno treba zaštiti nepušače, ali svakako dati i alternativu. Govorim posebno u ugostiteljskim objektima koji se u ovim zakonskim prijedlozima, ipak je naznačeno, mogu opredijeliti da li će biti pušački objekti ili nepušački. Ono što je nedostatak ovog prijedloga zakona, je ponovno kratak prilagodbe, to je rok od 6 mjeseci. Činjenica je da je i u ranijem zakonu bio taj rok od 6 mjeseci i on normalno je bio za sve one koji su se trebali prilagoditi prekratak. I tako se to ponovno dešava, pa ne vidim razloga da se taj taj dio ne izmijeni. Isto tako i tehničke uvjete koji moraju ispunjavati pušački objekti, bilo bi bolje regulirati podzakonskim aktom, ne samim zakonom, jer onda ih je lakše mijenjati. A znamo da u tom segmentu ima dosta da tako kažemo tehničkih promjena inovacija, pojednostavljenih rješenje i slično. Ono što je isto tako značajno reći, jeste da Republika Hrvatska ima 17 tisuća ugostiteljskih objekata, da se u tim objektima zapošljava preko 20 tisuća djelatnika i da je 2008. ukupan prihod te djelatnosti bio preko 9,5 milijardi kuna. Svakako ovakav zakon kakav je bio do sada, bio je ja bih rekao prerestriktivan, nije omogućavao nikakvu alternativu. I iz toga razloga ova izmjene, ja bih rekao ipak nešto mijenjaju, ali svakako ne dovoljno. Ono što je možda malo čudno da se u dnevnom redu ovdje sjednice Sabora nalaze još jedne izmjene i dopune Zakona ograničavanju uporabe duhanskih proizvodima, sa strane jednog odbora, neću spominjati kojeg i malo je čudno, ali valjda je tu u ovoj saborskoj proceduri uobičajeno da se ne objedini rasprava o ta dva zakonska prijedloga, tim više što bi se iz ta dva zakonska prijedloga moglo o samim o samim tim prijedlozima kvalitetnije raspravljati i iskoristiti vrijednosti i jednog i drugog i donijeti kvalitetan prijedlog izmjena i dopuna Zakona o ograničenju uporabe duhanskih proizvoda. Tako s obzirom da ocjenjujem i ocjenjujemo da je ovaj zakon manjkav. Mi nećemo poduprijet ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o ograničavanju kako klub IDS-a, o ograničavanju i uporabi duhanskih proizvoda, jer smatramo da će se ovaj zakon normalno ponovno mijenjati iduće godine, protekom roka od 6 mjeseci koji je ovdje dan kao rok prilagodbe svim ugostiteljskim objektima ili restoranima koji ovdje nisu naznačeni. Evo toliko. Hvala. Zahvaljuje. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi je na redu uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. potpredsjedniče. Ja ću svoju raspravu dosta skratiti, jer sam već nervozan, dugo nisam popušio cigaretu. Želim čim prije završiti raspravu. Naravno da neću podržati ovaj prijedlog zakona, kao što ga nisam ni podržao kada je donošen. Da sada ne ponavljam to licemjerje države koja jedan dan daje poticaje za proizvodnju duhana, a dugi dan veli da je taj duhan otrov i da ga građani Hrvatske ne smiju konzumirati, a ako ga konzumiraju, onda su opasni. Opasni su bili zakoni, jedan od njih i ovaj, koji je uvelike doprinio tome da ministar Šuker ima manje novaca. I samo bih izdvojio uz to da svaki takav zakon koji je rođen kao nedonošče dolazi na poprave, još dva bisera iz zakona. Znači li da će ravnatelji crte morati povlačiti? Ako je beton i asfalt, ajde, ako je šljunak, kaj budu sa šljunkom. Budu farbali šljunčane staze, gdje je 20 metara. Ili bude postavljen novi znak, zona zabrane pušenja, crvene zastavice, tlakovci. Što? 20 koraka, srednje razvijenog čovjeka. Mislim doista sam očekivao da ćete napisati 20 koraka srednje visokog čovjeka, kako bi inspektor ili policajac mogao tvrditi jesam li na 20 ili na 19,5 ili 20,5 metara od ulaska u zgradu zdravstvene ustanove. A što je iznad mene prozor gdje su bolesnici, a ja dolje pušim, a njima ulazi dim u sobu? A više sam od 20 koraka udaljen od ulaza. Dakle, mislili ste vjerojatno 20 metara od zgrade zdravstvene ustanove, ne od ulaza, jer dim ulazi i kroz prozore. Znam da nećete to popraviti sada, ali ćete popraviti kada ćete vidjeti kada se to ne može kontrolirati. I još nešto. Članak 20. a, novi članak, koji djelu ugostitelja daje šansu da prima i nas neprijatelje zdravstvenog sustav. Upozoravam vas da ovakvom odredbom nije riješen problem jedne djelatnosti koja godišnje u državni proračun, samo na ime koncesija. Gospodine Hebrang koju će vas interesirati. Samo na ime koncesija bez poreza, uplaćuju preko 80 milijuna kuna, a to su oni koji se bave igrama, odnosno automatima igrama na sreću i casina. Po odredbi članka 20.a u kasinu i u prostorijama gdje su automati za igre na sreću i nadalje će biti zabranjeno pušenje, a oni ne mogu primijeniti odredbu o postotku prostora jer je Zakonom o igrama na sreću propisano da minimalni prostor u kojem se može smjestiti ta djelatnost je 100 kvadratnih metara. Dakle, oni manji prostor ne mogu imat. To je minimum. Ja iz znaka protesta protiv loših zakona nisam pisao amandman jer znam da bi ga odbili, ali samo vas upozoravam da će i tamo zabrana pušenja smanjiti te prihode pa ćete za potrebe zdravstvenog u cjelini liječenja imati toliko manje novaca. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala, poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče. Danas govoriti o ovim izmjenama ili prije pol odnosno 10 i pol mjeseci kada se zakon i donosio, u biti ja mislim da nije uopće najvažnija stvar. Najvažnija ovdje stvar od pojedinačnog zakona, uloga Vlade kao predlagatelja i nas kao zakonodavnog tijela koje donosi zakone. Sama procedura donošenja zakona mora biti takva da već u startu ulijeva povjerenje kod adresata tj. samih građana da su zakoni kvalitetni, da su zakoni doneseni za građane, a ne protiv tih građana i da Vlada misli ozbiljno i da će imati volju i snagu provesti te zakone. Ovaj zakon ogledni je primjer kako se donose zakoni, da oni u startu u biti imaju snagu. Niti imaju onda povjerenje kod građana na koje se ti zakoni odnose. A zašto? Zato što Vlada donosi takve zakone, s takvom argumentacijom, s takvom snagom i odlučnošću da za vrlo kratko vrijeme istom snagom i još većom odlučnošću odustaje od njih. I tko bi onda mogao imati povjerenje upravo u kvalitetu tih zakona? Kome i kako vjerovati? Da li toj istoj Vladi prije nekoliko mjeseci ili toj istoj Vladi nakon nekoliko mjeseci? Jer su razlozi dijametralno suprotni. Ova Vlada volila je sebe nazivati odlučnom Vladom, Vladom koja donosi teške odluke. Nikada u povijesti niti jedna Vlada nije donijela toliko zakona, toliko odluka tako odlučno da je od njih još odlučnije odustala. Eto to je porast, najveći porast i nepovjerenje, na kraju krajeva takvih proizvoda takve Vlade. I onda čemu se čudimo da zakoni su nam šuplji kao švicarski sir i da se oni u biti ne provode. Kada se donosio ovaj zakon glavni razlozi su bili zdravstveni razlozi, da pušenje ubija i tome se u biti nema samo po sebi što uopće reći. Tu su puno kompetentnije kolege liječnici koji su se svi javili i s jedne i s druge strane i u sredini i tu se nema što dodati o štetnosti duhana. Ali vidite, što se onda govorilo? Da ekonomski razlozi ni u kom slučaju ne mogu opravdati nedonošenje tog zakona, odnosno da je šteta od duhana i po zdravlje ljudi i koje onda nastupa za državu, za liječenje tih bolesnika, puno, puno veća od ekonomskih razloga. E danas dakle Vlada predlaže ove izmjene sa ovakvim obrazloženjem. Da je promet u ugostiteljskim objektima imao određene oscilacije koje su više bile prouzročene globalnim financijskim problemima te je teško te oscilacije izravno povezati s provedbom zakona, iako se to ne može isključiti. Dakle, ovdje se zdravlje više uopće ne spominje. Sada dolaze na red ekonomski razlozi. Ali ni u tome nema istine, bar ne do kraja. Uvijek se bježi od istine, bježi se od odgovornosti da se prizna i nekakva pogreška jer tko radi taj i griješi. Međutim, prije ćemo dočekati ne znam što nego da Vlada ikad prizna da je pogriješila u nečemu. To pak od ove Vlade ne može se očekivati. Sada se nastoji, evo to smo imali i čuti što formalno što i evo ovdje na sjednici, samoj raspravi, od strane predlagatelja, da Vlada nije tada znala u kakvoj se teškoj ekonomskoj situaciji zemlja našla. Pa dajte odredite datum kad ste to saznali. Zapravo, sad se već znalo, govorilo se o tome itekako, ekonomski pokazatelji bili su sasvim razvidni, ali unatoč tome negirali ste tu situaciju i negirali ste tu činjenicu. Industrijska proizvodnja je padala. Bili ste upozoravani od guvernera Rohatinskog, ali da sada ne bi ulazili u te priče. Ali vrlo je interesantno da se podsjetimo upravo rasprava koje su se vodile u Hrvatskom saboru, dakle što je govorio državni tajnik koji je i ovdje sada prisutan. Nijedna riječ nije bila o ekonomiji. Govorilo se evo ovako, predloženim zakonom domaće zakonodavstvo se usklađuje s pravnim stečevinama Europske unije, ali se i dodatno uvode odredbe koje, kako bi zakon osim svoje zakonodavne svrhe, imao svoj preventivnu odnosno svoju edukacijsku svrhu i u predloženom zakonu mi od ovoga ne odstupamo. Govorilo se također o ovim špekulacijama, pa državni tajnik je tada govorio ovo. Evo ovako, ali dok se danas borimo naći uzroke za sve moguće zdravstvene tegobe koje se pojavljuju u društvu pa pričamo o ekologiji, pričamo o čistoj svijesti, pričamo o duhanu, pričamo o dimu, pričamo o svemu, ali istovremeno jasno i glasno ne dajemo upozorenje pušačima da prvo onečišćenje se događa ispod njihovog vlastitog nosa. I zbog toga evo se ustraje u cjelovitosti tog jednog prijedloga. Također je bilo govora i o tome koliko štete donosi dim. Prema tome, da se to neda opravdati nikakvom ekonomskom dobiti. Tako je govorio gospodin Golem, ali sada gleda dole i ne gleda nikad zastupnike. To je inače običaj. Što je govorio tada gospodin Andrija Hebrang? Mi ostajemo kod ovog restriktivnog i beskompromisnog zakona. Gdje je sad ta beskompromisnost? Nestala je. Da, to je bilo onda. Tako i inače vi i provodite izbore. Prošlo je to onda sada je to, pušenje ubija. Bunili ste se i tada da na cigaretama samo piše pušenje može ubiti. Pušenje ubija i to je točno, ali onda se nalaze neke druge metode. Očito je da same zabrane nisu, nisu, puno više treba raditi na edukaciji, na prevenciji, ovo sve što je u ime kluba govorio kolega Stazić. Dakle, isključivo su se nalazili zdravstveni razlozi. Tu smo našli i kemijski sastav nikotina. Dakle, kemija je tu radila na djelu, pa i fizika jer to nije, kad se govorilo o prostorima da ni u kom slučaju se to ne može učiniti ono što smo mi iz kluba SDP-a već tada dali na znanje. Dakle, da glavne snage država i glavna sredstva treba upotrijebiti na prevenciji a ne na samoj zabrani. Ali još jedan možda mali paradoks i jedna mala možda i bizarnost. Da nema zakona koji se ovako striktno nije pridržavao, odnosno kojeg se građani nisu tako striktno pridržavali. A zbog čega? Zato što je Vlada toliko odlučno i beskompromisno nastupila i to je doista u tom trenutku tako i mislila i da ozbiljno kažnjava. Prema tome, ljudi vrlo brzo prepoznaju da li vlast ima ozbiljne namjere ili nema. To je a propos svih onih anti koruptivnih zakona koji su ostali uglavnom puko slovo na papiru. Dakle, kad vlast zaista misli nešto ozbiljno onda to kod građana na taj način bude i percipirano. Kolega Hebrang govorio je ovdje upravo vrlo minuciozno koliko se izgubi života, koliko to košta liječenje državu. Kako ni jedan ekonomski pokazatelj niti oni što se uprihoduju od same duhanske industrije može to išta nadoknaditi. Tako ste zborili onda. Govorili ste onda da će državni proračun upravo sa takvim restriktivnim zakonom beskompromisnim kako ga je kolega Hebrang nazivao ostvariti značajne dobitke, a sada govorite da ste, a on se apsolutno poštivao. Vidimo nema ni …/Govornica se ne razumije./… Tu nam ne trebaju analize inspekcijskih službi. To smo svi vidjeli i koji su pušači i koji nisu da se ako se išta drugo to poštivalo. Sada se s istim razlozima, odnosno sasvim drugačijim razlozima želi osporiti taj isti zakon koji je apsolutno bio proveden da nema dobitaka nego da su gubici i da je svemu tome kriva seka, tj. svjetska ekonomska kriza. Također i kolega Boris Kunst je upravo o tome govorio kako, koliku štetu nanosi gospodarstvu upravo pušenje, a ne nepušenje na koje Dakle, evo više od samog sadržaja kod prijedloga dovodi u sumnju ovo glavinjanje Vlade da se Vlada mora dogovoriti da poštuje samu sebe jer Vlada je dovela sebe do sebenegacije, do sebenegacije. Sada je na redu uvaženi zastupnik Jerko Rošin. Izvolite. Jerko (HDZ)** Vi ste znači mene spomenuli da vidim jesam li ja dosljedan u onome što govorim. Ja ću vam početi s nekim. Jedan je bio na kiosku kupit cigarete i uzeo je kutiju cigareta i ide je otvorit i vidi da piše da pušenje izaziva impotenciju. Ne otvara, vrati se u trafiku i kaže: “Oprostite neću ovu, dajte mi onu za rak.“ Dakle, nesporno je kako cigarete djeluju, u kojem pravcu samo čovjek se treba odlučiti što mu je važnije u životu, pa tako ide naprijed. Mislim da neke stvari konstatirati je ipak potreba iako ih svi znamo da je elementarno ljudsko pravo pravo na disanje. Mislim da to nitko neće osporiti. Ako ne dišemo jednostavno nas nema. Pokušajte da vas netko u moru ukaca pa te drži ono doli ispod mora, pa se počneš gušiti. Onda vidiš koja je to panika kad ne možeš disati. Zato se i mjeri čistoća zraka, zato se nose i maske na licu u nekim trenucima. Zato je i zabrana vožnje automobilima bila u Rimu, Milanu ako se sjećate zbog velikog zagađenja nije se moglo disati i sad u Australiji zbog svega onoga skupa. Zato je Marijana govorila Petir o Sisku i problematici disanja u Sisku, pa plinske komore Drugi svjetski rat, monoksidi, dioksidi itd. Disanje je važno i ljudi moji ako ste asmatičari onda znate šta znači ne moć disati zbog bolesti. A kad dođeš u poziciju da se nađeš u društvu ljudi koji puše to je katastrofa. Ljudi koji boluju od bronhijalne astme čak ali i normalni ljudi isto tako. Po smrtnosti o karcinomu zbog pušenja itd. da ne govorimo. To su stvari koje je potrebno samo eto ponoviti. Nešto o čemu nije bilo govora nikad, a to je higijena. Ljudi moji, kad ideš u prostor u kojem se puši vratiš se smrdljivog odijela. Staviš ga vanka dva dana dok se, dok taj smrad ode ča. Smrdljivi su prostori, žute su zavjeste, žuti su zidovi. Koliki su tu troškovi ponovnog bojanja. Smrad iz usta kad poljubiš neku koja ona puno puši pari ti se da ljubiš pepeljaru, ružan ten itd. Dakle, Zakon o ograničenju pušenja predstavlja zapravo borbu 68% kolega koji je to spomenuo, 68% ljudi naspram onih 32%. I ja mislim kad bi u Saboru postojala većina te vrste pušača ili nepušača da bi se stvari drugačije odvijale. Međutim, pušači su očito toliko jaki da se ide naprijed i njima se popušta jer takve su okolnosti. brinući se o zdravlju, odnosno o zaposlenosti zaludu ti je biti zaposlen ako si cijelo vrijeme na bolovanju jer onda ne ostvaruješ to svoje pravo rada i ne dođeš ni do penzije jer umreš od raka pluća. Jer ima i konobara ima i konobara koji moraju raditi u neadekvatnim uvjetima. Dakle, brinući se za radnike moramo se i brinuti da uvjeti u kojima rade budu kvalitetniji od onih na koje ih prisiljavamo. Jer on nema prava izbora pušački kafić i nepušački kafić, pušački restoran i nepušački restoran. Kad govorimo o proračunu to je isto tema koja državni proračun troši određene novce i to velike. Tko je protivnik ovakvog jednog zakona? Ovdje se pojavljuje jedno licemjerje koje zapravo ne govori, nitko ne govori o problematici pušenja, nego govore o tome je li Vlada se ponaša ili donosi zakon pa se povlaći, je li ga pritisko netko ili ne. Dakle, nije razgovor o Zakonu o pušenju ni o štetnosti duhana, nego o eventualno popustljivosti Vlade da ili želji Vlade da regulira odnose na neki bolji način pa čak i ako je pogriješila. To je meni temeljno licemjerje, a ništa drugo. Zašto se puši? Ne zašto se počima pušiti, znamo zašto se počima pušiti. Postoje tri osnovna elementa ako se netko pušenjem bavio na neki znanstveni način. Ja dosta jesam i napisao sam knjigu kako se ne ostaviti pušenja, kao ili naopako. Dakle postoji kemijski razlog, postoji mehanički razlog i postoji nervni razlog, ćuki pa onda zbog ćuka zapališ od nervoze i tako šta se ide napred. U svakom slučaju pušenje je jedno veliko zadovoljstvo i kako ulazimo u područje hedonizma. Slušajte sve to šta je hedonizam čovjeku je drago, pušenje, pit, jest da ne sad nabrajam sve ono šta može biti interesantno u kategoriji hedonizma, ali ako ćemo povlađivati hedonizmu radi hedonizma onda smo jedno društvo koje razvija kulturu hedonizma, a ne kulturu odgovornosti, a da ne govorim rada jer se ovdje vrlo rijetko kad spomene rad, ne znam od kakvog straha. Sve se govori o trošenju, a nitko tko će zaraditi novce da bi o tome vodili računa. Dakle, u sve to skupa se svede na ovisnost ljudi jer da nisu ovisni onda bi se lako mogli i ostaviti pušenja. I onda dođemo do recimo interpretacije kolege Stazića koji jedno zlo brani drugim. Kaže pa postoje druga zla. Naravno da postoje druga zla, ali ne znači da ako se borimo protiv jednoga, ako se ne borimo protiv jednog zla, da se ne moramo boriti protiv drugog zla. Ja sam protiv pušenja ljudi moji. Ne znam jeste li me uspili razumit do sada i ja sam za što veće ograničenje. Ako politički razlozi navode da se to ide, disciplinirani smo, ali ja imam potrebu i želju kazati ono što mislim. Ako govorimo o tome da ljudi zarađuju novac na pušenju, naravno. Ali ljudi mogu zarađivati novce na različite načine. Ali se na neki način onda dođe do prostitucije kao mentalne kategorije, da ne bi govorio o drugoj, jer ako ćemo zbog novca popustiti svemu da bi se zaradilo na novcu, onda naravno neka bude pušenja, ali onda neka bude i nekih drugih stvari. Ja ne znam gdje su ograničenja, kad ćemo kazati da je, ovo se može, ovo se ne može i koliko je. Ponavljam 68% nas su nepušači, 32% samo nepušači. Dakle u nekoj demokraciji, u principima demokracije većina bi trebala vladati, većina bi trebala odlučivati. Tako se događa i u Saboru ovom, a ovo više od dvije trećine nepušača dovodi do nečeg. Međutim donijeli smo izmjenu zakona, predlažemo izmjenu zakonu, popuštamo prema pušačima, tobože prema ugostiteljima, što nije točno jer nijedan navod koji izrečen je paušalni nije dokazan, nijedna brojka nije izrečena, nije dokumentirana ničim, niti je itko te statistike radio. Svjedok sam restorana i kafića koji su vratili klijentelu unutra koji su ispočetka bili vani, ali ljudi se privikavaju na takve okolnosti. Nadalje, ne mislim da su SDP-ovci pušači, HDZ-ovci nepušači i obrnuto. Između HDZ-ovaca, odnosno između opozicije i pozicije ima i jednih i drugih. U Vladi postoje pušači katastrofalno veliki, a ja vjerujem i u opoziciji postoje nepušači, odnosno oni koji su protiv nepušenja. No, međutim meni je uskraćen odlazak u mnoge prostore. Meni je ograničen život, ja ne mogu se koristiti određenim prostorima i ja ne znam šta će ovaj zakon, kako će regulirati jer mi nije bilo jasno koliko posto restorana, odnosno kafića može imati dozvolu da se deklariraju kao pušački ili nepušački. Hoće li ostati u okvirima ovih 68% i 32% ili će moći svi biti pušački, onda ja nemam gdje poć. Nadalje, doveli smo do toga da su se raspala društva, jer ja ne mogu ići tamo gdje se puši, ne želim ići tamo gdje se puši, ugrožava mi zdravlje, onome tko ima astmu ugrožava zdravlje. Prema tome ja sam ograničen u svom kretanju i konzumiranju svega onoga šta mi stoji na raspolaganju. A sjećam se pred 20 i nešto godina u Americi su bile sobe za pušače i sobe za nepušače. Civilizirani svijet se već odgojio da pušenja nema, a oni koji će u pidžami ići vanka zbog pušenja, ako im je do pušenja u pidžami to mogu raditi i doma i u krevetu, di god, nije potreba. Ne znam tko bi u pidžami izlazio vanka pušiti. A puno ljudi sam vidio vanka da puše, vrate se nazad. Na aerodromima imamo rješenja gdje su u malim ovim ćibama, krletkama stoje, puše itd. Znate koliko bi moga, satima još govoriti, ali vidim da se upalilo svijetlo pa ću morati prekinuti. Ono šta mi se čini bitnim da dođem odmah na kraj, kad se zakon donio sve nam se svodi na to koliko ćemo kontrolirati da se to zaista tako događa. Ovo je činjenica da se popustilo prema onima koji su pritiskali, ali nemojte mi fraze govoriti o radničkoj klasi koja ostaje bez posla, jer nitko od onih kojih ja znam nije ni jednoga konobara ostavio vanka, a zdravlje je permanentno znate. Pogledajte kako to funkcionira. Dakle, u interesu onoga radnika, radnika kolega Stazić, o uposlenima, ne da izgube radno mjesto nego da ostane živ i zdrav do kraja. Treba voditi računa da se ne može svugdje u kafiću pušiti, jer ovaj Andrija konobar ima problema zbog pušenja znate, a mora raditi tamo jer nema drugoga posla. Ovi puše i ne vode računa o tome. Dakle, kontrolirajmo se. Ako moramo pušiti kontrolirajmo. I htio bih vidit sankcije koje će se provodit i izvještaj koliko je kazni naplaćeno zato što se negdje pušilo, uključivo od ministara pa nizbrdo. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. I kao zadnji pojedinačne rasprave, uvaženi zastupnik Ivan Hanžek. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče. Ja ću maksimalno skratiti. Sa tri elementa ću govoriti. Prvi element je da umjesto rasprave danas od strane vladajuće većine trebalo je samo da jedan od zastupnika izađe van i ispriča se i veli glasali smo na povjerenje na neviđeno za onu varijantu zakona koja nam je data prije 9 mjeseci. Razmišljali smo i mi na drugačiji način, ali smo poslušali zapovijed iz Vlade da moramo odglasati. Činjenica je da su mnogi zastupnici u nevezanom razgovoru spominjali neka druga rješenja koja se primjenjuju u drugim zemljama koje danas imamo u ovoj varijanti u ovom ispravku i mogli smo izbjeći dvije rasprave. Drugo, odustao sam od amandmana, ali moram reći da isto tako o njemu je govorio kolega Lesar, da na žalost nemamo rješenje za one koji imaju dvije, odnosno tri ili četiri vrste poroka kojim se bave, a s obzirom da sam jedno kraće vrijeme proveo u Hrvatskoj lutriji, onda na ovaj način sad pokušavam govoriti i o tome da nismo našli rješenje da lutrijski, odnosno kockarski i kladionički, kao i automati za igru prostor nema mogućnosti zadovoljavanja uvjeta iz ovog zakona i da na taj način i tu dolazi do smanjenja prometa, time i prihoda državnog proračuna. I ovo treće, da smo slušali, ne oporbu, nego one koji su, to je i vezano sa prvim, koji su sugerirali da se nađe blaža varijanta imali bi manje štete. I nažalost ja moram razočarati gospodina Rošina ugostiteljski biznis je pretrpio štetu u periodu primjenjivanja ovog zakona i kao što je rekla kolegica Ingrid Antičević, kad bismo se i u svim drugim zakonima decidirano izjasnili o striktnoj primjeni bilo kojeg zakona, kao što smo se za ovaj o zabrani duhanskih proizvoda, u korištenju zabrane duhanskih proizvoda u javnim objektima, vjerojatno bismo mi kao nacija i kao narodi koji živimo na ovom prostoru bolje živjeli jer bi poštivali i sve ostale zakone na sličan način. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo. Evo ja mogu zahvaliti na današnjoj raspravi kako kao predlagač nemam pravo na ispravak netočnih navoda mogu samo reći da molim iz današnjeg fonograma da se pogleda niti jednom riječju u današnjem predstavljanju zakona i predlagača nisam spomenuo nikakav ekonomski aspekt ovoga zakona niti ekonomski utjecaj na ovaj zakon. Ono što treba reći zakon znači u svojim odredbama se ne mijenja nego se većinom dopunjuje kako bi mogao dati onaj svoj doprinos o čemu svi govorimo, to je borba protiv pušenja odnosno ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda. I mogu samo reći u ime predlagatelja da se i amandmani kluba zastupnika isto tako prihvaćaju. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu glasovati ćemo kad se steknu uvjeti